Luka (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. 4. Izvješće o učinjenom na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom Državnog ureda za reviziju za 2007. godinu,

Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, nastavljamo. Odradit ćemo još jednu točku. Hvala lijepa. Još ovu točku dnevnog reda. Molim vas, zauzmite vaša mjesta. Molim vas. Nastavljamo. Prešli smo na točku dnevnog reda, kao što sam već najavio Izvješće o učinjenom na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom Državnog ureda za reviziju za 2007. godinu. Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ove odluke na temelju članka. Molim vas. Na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskog sabora i zaključka Hrvatskog sabora od 23. veljače 2009. godine. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravili su Odbor za financije i državni proračun, i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite gospodine državni tajniče. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Dakle, temeljem zaključka koji je Hrvatski sabor donio na 8. sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine Vlada Republike Hrvatske zadužena je da izvijesti Hrvatski sabor o tome što je učinila na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom za 2007. godinu i to zapravo u ovome tekstu koji ću ja sada uskoro i ukratko i iznijeti, zapravo i stoji. Vlada Republike Hrvatske, naravno sukladno podjeli i nadležnosti i podjeli pojedinih dijelova koje Državni ured za reviziju utvrdio. Dakle na razini ministarstava i drugih nadležnih tijela nastojala prikupiti, odnosno i objediniti sve što je učinjeno na otklanjanju tih nepravilnosti utvrđenih za 2007. godinu. Iz navedenih očitovanja razvidno je da su kod pojedinih ministarstava i drugih tijela postignuta značajna poboljšanja u 2008. godinu u odnosu na 2007., o čemu prije svega govore bezuvjetna mišljenja dobivena u 2008. godini. Međutim, isto tako vrlo jasno treba reći da prostora za poboljšanje uvijek ima, i na tome će se raditi i radi i u predstojećem razdoblju. Što se tiče pojedinih segmenata, dozvolite mi isto tako da kažem da je Državni ured za reviziju kod tijela koja su obuhvaćena izvješćem obavio reviziju financijskih izvještaja i poslovanja, je stoga jedno od ključnih područja bilo utvrđivanje cjelovitosti podataka o imovini, obvezama i izvorima vlasništva kod proračunskih korisnika, kao i evidencije potraživanja i poduzimanja mjera za njihovu naplatu. U tome dijelu postignut je značajan napredak od većine ministarstava, te su poduzete a i poduzimaju se i dalje mjere i radnje koje se odnose na cjelovit popis imovine, evidenciju obveza i izvora vlasništva. Što se tiče evidencije potraživanja, svakako treba spomenuti da smo donošenjem novog Zakona o koncesijama i provedbenih propisa vezanih uz njega, te uspostavom registra koncesija uspostavili efikasniji sustav praćenja uplata prihoda po koncesijskim naknadama, te su isto tako stvorene pretpostavke za bolju naplatu i potraživanja i poduzimanje pravodobnih mjera u tom cilju. Kod većine ministarstva učinjen je napredak u smislu uspostave potpunih analitičkih evidencija, pojedinih potraživanja koji su pretpostavka za izbjegavanje zastare i bolju naplatu potraživanja. Napredak je učinjen i u pogledu uspostave cjelovitog iskazivanja svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, te u iskazivanju pojedinih rashoda u trenutku nastanka poslovnog događaja, a ne u trenutku plaćanja. Ono popularno možemo reći računovodstveno načelo obračunsko, u odnosu na novčano. Vezano uz primjenu Zakona o javnoj nabavi, treba naglasiti da su poradi pravilne primjene odredbi zakona i u cilju sprečavanja eventualnih i mogućih nepravilnosti u ovom području provedene stručne izobrazbe službenika o primjeni Zakona o javnoj nabavi, kao i provedbenih propisa. Napredak je svakako postignut u postupcima dodjele subvencija. To isto tako treba vrlo jasno reći. Kod malih i srednjih poduzetnika, kroz praćenje ispunjavanja kriterija za dodjelu subvencija, ali isto tako provjeru podataka prije konačnog obračuna i isplate subvencija. U cilju uspostave transparentnosti sustava subvencija, razrađeni su kriteriji za bodovanje, javno je objavljen popis korisnika, visina dodijeljenih sredstava za sve projekte i na temelju kojih kriterija su ta sredstva dodijeljena. Isto tako uspostavljeni informacijski sustav za praćenje dodijeljenih subvencija u kojem su evidentirani svi podaci o zaprimljenim zahtjevima podnositeljima zahtjeva te u ispunjavanju propisanih kriterija na temelju kojih se vrši bodovanje zaprimljenih zahtjeva. Vezano uz potpore u poljoprivredi u skladu sa preporukama Državnog ureda za reviziju detaljno su regulirani uvjeti natječaja za dodjelu potpora, udio sufinanciranja te maksimalni iznos potpore po projektu. Utvrđeni su mjerljivi kriteriji na temelju kojih će se vrednovati prihvatljive ponude i obavljati odabir najkvalitetnijih projekata za financiranje. Također, temeljem preporuke Državnog ureda za reviziju da Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja inspekcijskim nadzorom obuhvati najmanje 15% sredstava isplaćenih za poticaj za poljoprivrednu proizvodnju i najmanje 5% poljoprivrednih gospodarstava tijekom 2007. i 2008. došlo je do kadrovskog, organizacijskog i materijalnog jačanja kapaciteta inspekcije u području poljoprivrede u 2008. Uz navedeno pristupilo se i drugačijem formiranju uzorka poljoprivrednih gospodarstava kod kojih će se obaviti inspekcijski nadzor. S tim u svezi treba reći da je u 2008. godini nadzorom obuhvaćeno 6 tisuća poljoprivrednih gospodarstava u koje su uključena obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tvrtke i obrti te su se zadovoljili kriteriji vrijednosti novčanih sredstava i broja poljoprivrednih gospodarstava koji su obuhvaćeni nadzorom. I konačno dame i gospodo dozvolite mi isto tako da kažem da u duhu donošenja novoga, po prvi puta trogodišnjeg proračuna, koji će kroz nekoliko dana biti i na ovim klupama, te programski usmjerenog proračuna potrebno je i nadalje raditi na kvaliteti planiranja te kontroli namjenskog korištenja sredstava te jačati odgovornost ministarstava, odnosno čelnika u dijelu preuzimanja obveza do visine dozvoljene proračunom, odnosno sukladno odredbama novog Zakona o proračunu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime, imamo pojedinačne rasprave gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo za raspravu. Zaključujem raspravu jer se nitko nije javio. Glasovat ćemo kada za to se steknu uvjeti. Ja bi sada, gospodo zastupnice i zastupnici, prekinuo sjednicu i sutra nastavio u 9 sati sa točkom 5. predloženog dnevnog reda prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije s konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 472, hitni je postupak, koji smo utvrdili jutros kod utvrđivanja dnevnog reda. Dakle, svima želim da se malo odmore i ohlade neki kako bi ujutro mogli u 9,30 sati nastaviti sa sjednicom Sabora. Hvala lijepa.